Преминаваме към предвидения за всяка първа сряда от месеца контрол на министър-председателя и заместник министър-председателите: Припомням процедурата. Всяка парламентарна група има право да зададе до два въпроса. Поредността на задаването на въпросите става по големината на парламентарните групи. Всеки народен представител, който задава въпрос, разполага с две минути за него. Отговор от представител на изпълнителната власт, от кабинета – три минути; две минути за реплика и следват две минути за дуплика. Продължава заседанието. Първа ще зададе своя въпрос от името на Парламентарната група на ГЕРБ госпожа Коцева. Слушаме Ви.

В дневния ред на държавата влезе дейност, намери се формула – ефективна, прагматична, за реализация на енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради. Страната ни е в най-негативните класации за енергийно неефективни сгради. За съжаление, страната ни е в много ниска степен на енергийна ефективност, а тя е основен приоритет на Европейския съюз. Тематичната цел 4 на Европейския съюз за настоящия програмен период е свързана с мерки, които да подкрепят преминаването към нисковъглеродна икономика. С приемането на Бюджет 2015 г. бе заложено държавата да осигури фонд от 1 млрд. лв. Този ресурс е сериозен. В тази връзка, господин вицепремиер Дончев, моля да ни информирате: кога считате, че ще бъде възможно да стартира Националната програма за енергийна ефективност, обявена и като основен приоритет на правителството, и как тя ще бъде обвързана с Оперативната програма за регионално развитие 2014 – 2020 г., по която също има предвиден значителен ресурс за енергийно обновяване на българските домове?

в обучението по публична реч една от първите инструкции е, че никога не се благодари за въпрос, защото е излишна реплика. Въпреки това аз Ви благодаря за въпроса, защото по тази тема трябва да се говори, и трябва да се говори много, с една основна цел – всички намерения на правителството да стигнат до колкото може повече граждани. към момента, когато говорим за рехабилитация, за обновяване, за мерки за енергийна ефективност по отношение на многофамилните жилищни сгради, е не толкова паричният ресурс. Ние и към момента имаме 50 милиона по Оперативна програма Основният проблем е консолидацията на съсобствениците и вземане на решение за кандидатстване за ремонт, рехабилитация и мерки за енергийна ефективност на ниво вход и блок. Това е основната тема, затова по нея трябва да се говори. Пряко на Вашите въпроси. Ще използвам повода да напомня какви бяха причините, поради които се стигна до тази програма. Над 1 милион български домакинства живеят в многофамилни жилищни сгради. Според данните, с които разполагаме, техният брой в България е близо 72 хиляди. Това засяга огромна част от българското население. Нещо повече, като допълнение към това, което казахте за тежката неефективност на жилищни сгради, имаме и други проблеми. Особено когато говорим за панелните сгради, това е свързано с необходимостта да се направи едно конструктивно обследване – да сме убедени, че всички те са в добро конструктивно състояние. Поучени от опита, който имаме последните години – както от пилотния модел, който беше прилаган, така и опита, който натрупахме от Оперативна програма „Регионално развитие”, както коректно отбелязахте, взехме решение за мобилизиране на допълнителен ресурс за сметка на националния бюджет,

Оперативна програма „Региони в растеж”. Общият разполагаем ресурс за следващите, да кажем, две години е не по-малък от 1 млрд. 250 млн. 1 млрд. 250 млн. лв. Има редица технически детайли, с които, стига да разполагам с време, бих Ви запознал, но най-важното към момента е с какви темпове ще се движи процесът. Както вече знаете, има една промяна в модела, както беше редно да се случи отначалото: основният партньор и основната отговорна институция са местните власти – тези, които имат пряк и непрекъснат контакт с гражданите. Именно благодарение на сътрудничеството с местните власти ние разчитаме процесът да тече много по-бързо, след като имаме регистрирано сдружение на собствениците, имаме процедура, където след вземане на решение за ремонтиране на съответния вход или блок те да се обръщат директно към местната власт съответната община, която е отговорна за всички останали процедури, включително и провеждането на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки. Всички предварителни стъпки, като говорим за техническо, конструктивно обследване, изготвяне на проекти – също е ангажимент на местните власти. Поради характера на описаните проблеми няма никакво време за губене. Част от процесите вече са стартирали. Разчитаме до края на месец януари да приключи целият процес на съгласуване с българските общини във формат Национално сдружение на общините.

Благодаря, господин Вицепремиер. Моята реплика към Вас е в посока дори на личните ми впечатления. Като народен представител по време на моята приемна желанието на много хора да се включат в тази програма. Има начини да бъдат информирани чрез официалната страница на Министерство на регионалното развитие, брошурите, които са издадени, за да стигнат до по-голям кръг от хора. обаче, което ме притесни на последната ми приемна, беше в гр. Самоков – община, която не е финансово застрашена или има своите несгоди. Напротив, тя е добре развиваща се община. Там въпросът беше: общините общините ли ще бъдат тези, които ще заплатят за този одит – конструктивен, енергиен; строително-монтажни дейности, строителен контрол, издаване на паспортизация на определените сгради? И въпреки че многократно е повтаряно, че това ще бъде 100% безвъзмездно финансиране, моля Ви още веднъж чрез тази най-висока зала в страната ни и от това място да успокоите общините и хората, че който и да им говори за пари, това не е така. Националната програма осигурява 100% безвъзмездно финансиране.

както и за предварителните дейности – обследване, проектиране, така и за строителството ще бъдат местните власти, тоест общините. Но нито един от тези разходи няма да остава за сметка на общинския бюджет. Системата предвижда на база ежемесечни заявки всички направени разходи да бъдат покривани, както схемата предвижда – предоставяне на авансово плащане към общините, което да не товари допълнително общинските бюджети. По отношение на това, че финансирането е предвидено 100%, тоест че няма съфинансиране – потвърждавам го още веднъж – и от гледна точка на националната програма (там разходите се покриват на 100%), и от гледна точка на тази част, която ще върви по

вземането на тази мярка не мина без спор. Голяма част от експертите твърдяха, че за да се формира едно усещане за съсобственост, участие в процеса, е редно да има някакъв вид съфинансиране – аргумент, който приемам. Но наред с това е редно да си припомним, следвайки един подобен метод, какво се случи през последните години, за да стигнем до ситуацията, където имаме повече пари, отколкото интерес от страна на съсобствениците. Затова се взе решение за 100-процентово финансиране. Уточнявам, че като първа фаза на програмата това ще бъде за ограничен период от време, да кажем 2 години. Не скривам, че това има за цел да провокира по-голям интерес от страна на всички, които успеят да се включат в този период – имат шанса да получат 100% финансиране на всички мерки. че не говорим само за мерки, свързани с енергийната ефективност, макар те да са акцент. Няма как да се вземат мерки, свързани с фасадна изолация и така нататък, преди да бъде направено конструктивно обследване на сградата и ако е необходимо – укрепване. Допълнително, Допълнително, не говорим само за изолации. Говорим и за ремонт на покрива. В брошурата, която се разпространява, има детайлен списък на допустимите и недопустими дейности. От гледна точка на допълнително мобилизиране на съучастие от страна на съсобствениците – моята лична идея е, ако те поемат ангажимент, примерно за ремонтиране на асансьорната уредба или друга част от инсталацията, която не се покрива от програмата, това да бъде считано за предимство. Благодаря. Благодаря, господин Дончев. От името на Парламентарната група на БСП лява България – господин Свиленски ще зададе първия въпрос. ГЕОРГИ

ще отправя към министър-председателя на Република България господин Борисов. Господин Борисов, Вие и управляваното от Вас правителство имате уникалната способност да активизирате в най-студените месеци – обикновено януари и февруари, гражданското недоволство на протести срещу самите Вас

и очаквано спиране на още 90 влака от 1 февруари 2015 г., водещо до унищожаването на БДЖ и засягащо живота на хиляди граждани... ...отнемане социални права на хора с увреждания, пенсионери, учащи и други. Нали не искате, господин Борисов, Вие да останете в историята като министър-председател, погребал държавната железница?! Ние призоваваме да гледате на проблема БДЖ в цялост – както към пътническите, така към товарните превози, така и към железопътната инфраструктура, защото те са неразривно свързани. Уважаеми господин Борисов, готов ли сте Вие и управляваното от Вас правителство да се разпоредите за отмяна на заповедта за спиране и да предложите такива мерки за развитие на държавната железница,

Използвам случая да предам чрез Вас съболезнования на господин Миков за кончината на баща му. В личен план това е трагедия. Що се касае за железницата, в конструктивен дух бих искал да сложим всичките й проблеми на масата, защото съм убеден, а и Вие прекрасно знаете, година за година в този сектор поради липсата на реформи, поради липсата на добро управление, са се трупали милион след милион огромни задължения до ден днешен. Лесно бих могъл да Ви върна на 2006 г. Чух господин Мутафчиев сутринта да казва, че сте купили влакове. По-точно Вие сте взели влакове, а не сте ги платили. Ние сега се опитваме да ги плащаме. На практика в бюджета имаме 10 милиона повече за тази година, но искаме с по 40 милиона да плащаме тези над 300 милиона, които са за тези мотриси „Сименс”, които ги показват по телевизиите. Всъщност те вече са на по няколко милиона километра, а не сме ги платили като държава. Отнякъде тези пари трябва да ги вземем, за да ги платим.

и че трябва да бъде заложен в бюджета, за да го купим. Като ми напомняте зимата, аз бих Ви напомнил лятото. Нищо не печелим – нито БСП, нито ГЕРБ от това. Вследствие на това се получиха всичките аномалии в държавата

Няма място, където да позволя, и в това мога да Ви уверя, хората да останат без транспорт. Ако някъде трябва да се редуцира броят на влаковете или да им се разшири разписанието – да бъдат по-нарядко имам предвид, ще бъде направено. Иначе, всички данъкоплатци плащаме десет човека да се возят в един влак. Това би могло да го прави довеждащ транспорт или друг вид транспорт. Сутринта чух, че се предлага. Нека по теми, за които прекрасно знаете, че не сте се справили, че поради необходимостта от огромни финансирания, огромни – милиард и половина поне трябват за транспорта, за БДЖ, за железниците, за да кажем, че тук проблемите са изчистени.

да се проведе още веднъж диалог с общините. Това съм и разпоредил. Най-лесно е и най-популистки, и можем да го направим, веднага да преразпределим тези 40 милиона, които бяха заложени да плащаме мотрисите Няма да ги плащаме ние, ще ги прехвърлим на 2006 г. – да сте ги платили, и няма да има проблем. И това ми е крайният вариант, ако продължавате да ми напомняте, че ние сами си правим да има протести. Не го правете! Благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Министър-председател! В търсенето на по-добро решение на този кризисен въпрос и моята дуплика ще бъде добронамерена. Дълбоко съм убеден, че много по-важно е да се дефинира правилно един въпрос, отколкото да се даде някакъв, какъвто и да е отговор. Въпросът, който управлението на страната би трябвало да си зададе преди всяка реформа, в това число и реформата в БДЖ, може ли да се направи реформа в БДЖ, която да е в полза на хората, в това число, разбира се, на обществото, без да е за сметка на определена група хора, обикновено на най-бедните и на най-слабо развитите региони? Това е въпросът, който трябва да се зададе преди да се действа. Този въпрос изключва както сегашни, така и предишни фрагментарни, несистемни, волунтаристични и лесни решения, като това да се закриват пътнически линии, да се подготвят за продажба печелившите елементи на системата, за приватизация, да се стартира на 9-и обявата кои линии ще бъдат затворени на 12-и, без алтернативни решения, без нагласа на хората как ще стигнат до болница, до работа, до училище. Когато една реформа е предшествана от такъв въпрос, от правилно намерен отговор, това може да се нарече истинска, необходима реформа. Във Вашия отговор намирам нагласа да се преразгледа това решение, да се изключат лесните решения, да се подходи системно, да се оптимизира системата и да се дадат решения за хората, които просто не могат вече да плащат цената на реформите. Този подход би бил държавнически, би бил приемлив и би бил добър. Това е моята реплика на зададения въпрос и отговора, който дадохте. ЦАЧЕВА: Господин Премиер, ще ползвате ли възможност за дуплика? Не. Въпрос от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Премиер, дами и господа министри, с моя въпрос бих искал да насоча вниманието на министър-председателя в последните години се наблюдава масово и зачестило премахване на жилищни постройки на територията на страната от страна на кметове и на общински власти. Това се случва в Стара Загора, Бургас, Ямбол и някои други градове. Голяма част от премахването на жилищните постройки е именно в кварталите със смесено население, като искам да подчертая, че това в много от случаите е в противоречие с европейските правила, критерии и норми, и в противоречие с Хартата за правата на човека всички тези норми и харти, които ние сме приели още в началото на демократичния процес у нас. Голяма част от хората, които са премахнати от жилищните им постройки, остават без адресни регистрации, адресни регистрации, които дотогава са имали и са им били дадени именно от страна на общината, на общинската администрация. Сериозният проблем според мен е именно към днешна дата, особено пред заплахата, пред която е изправен целият Европейски съюз и нашата страна като държава – член на Европейския съюз, от

Плюс това, оставайки без адресна регистрация, тези хора стават абсолютно нелегитимни в социалния живот. Не могат дори да отидат на лекар, за да извършат нормален преглед,

преди няколко седмици внесохме три законопроекта, с които предлагаме решение на този проблем. (Реплики.) За съжаление, те бяха отхвърлени от колегите от групата на ГЕРБ основно. Много моля, когато се внася законопроект, нека да ги гледаме логично. Не да ги гледаме по партиен принцип, а да ги гледаме по логика и по интерес на обществото.

господин Министър-председателят смята ли, че трябва да бъде направена и изградена някаква държавна политика, която да работи по този сериозен проблем? Доколко може да се даде прозрачност за разрешаването на този сериозен проблем, всички парламентарни групи да участваме в това, защото именно Народното събрание и всички ние, като избраници на народа, сме тук, за да решаваме проблемите на обществото. Благодаря Ви, господин Илиев. Проблемът наистина е много сериозен, затова Ви оставих да развиете тезата си. Заповядайте, господин Министър-председател, за отговор. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Илиев! Действително проблемът е много голям, защото по статистика имаме някъде от порядъка на 200 хиляди незаконни жилища в България.

Когато общинските съвети – а за радост в тях има от всички политически партии в България, взимат такова решение, кметовете ги привеждат в изпълнение. Така беше в Стара Загора, в Бургас, в София. Поне тези си ги спомням на първо четене, в смисъл спазен е законът. Действително проблемът си е сериозен, както много други в България. Би трябвало, крайно време е те да се поставят в истинската им тежест на масата и без да се политизират да се потърси решение. Иначе всичко това, което казвате, е така. Законът се спазва, премахват се сградите, след това не остава никаква алтернатива за тези хора, освен да направят нещо друго незаконно. Действително трябва да се помисли по тази тема, както мислим за енергийната ефективност и считам, че е правилно. Трябва в дългосрочен план да се мисли по този въпрос. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър-председател. Реплики? Нямате реплика. Благодаря Ви. За следващ въпрос от Парламентарната група на Реформаторския блок

Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Премиер, уважаеми вицепремиери и министри, колеги народни представители! Моят въпрос е свързан със следното: какво конкретно е направило нашето правителство, откакто е на власт, за да разкрие откраднатите пари от КТБ и да разкрие пътя и къде са те базирани Ние направихме един наистина хуманен акт като парламент, изплатихме на вложителите до определена сума – 3 млрд. 600 млн. лв., хорицата, които си бяха внесли парите в КТБ. Но от тук нататък всеки един български гражданин, в това число и всички ние, колеги, в това число и Вие, господин Премиер, години наред ще плащаме тази кражба на шепа мошеници. Затова конкретният ми въпрос е: какво конкретно прави правителството, за да върне парите на българския народ, откраднати

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Действително това, което отчетохте, е че огромна сума – над 3 милиарда – не са и 600, но вече минават и 300 млн. лв., са изплатени на вложителите, които месеци наред чакаха да им бъдат дадени парите от КТБ. Действително е много важно и се надявам истински в следващите дни Парламентът да вземе решение по избиране на подуправител на БНБ. Все пак най-важният сектор, най-важният ресор в БНБ е банковият надзор, за който отговаряше господин Гунев. Знаете, че той не е на работа от месец. Надзорът на банките в България няма ресорен ръководител. Истински се надявам Парламентът в следващите дни спешно да приеме това решение, за да не се допусне повече подобен акт. Знаете, че забранихме цесиите и вече две съвещания се правят и с прокурорите, и с МВР и ДАНС по тема да се разкрият всички средства, изнесени в чужбина, собственост и всичко това накрая държавата да може отново да си го прибере, за да може щетата да бъде малка. Надявам се, че поне милиард някъде ще съумеем да си възстановим държавата след това. Истински се надявам и в това отношение разчитам много на прокуратурата като господар на тези производства и тези дела, които се водят в момента. Но, повтарям, изключително ни е важно да се избере шеф на банковия надзор, тъй като в момента не знаем, надяваме се, но... какво е състоянието на други банки. Полагаме огромни усилия и мисля, че много ритмично, с много добра организация, за което благодаря и на българските банки, които участваха в разплащанията, на МВР, което осигури необходимата сигурност и виждате, че

Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Премиер! В общи линии съм доволен от отговора и ангажираността към този толкова сериозен въпрос. По-скоро въпросът ми е уточняващ, защото на 31 октомври като Парламент, ако си спомняте, колеги, взехме решение, че трябва международна институция да поеме – има такива лицензирани фирми, не само швейцарска, а и други, които са специализирани точно в разкриване на потока на откраднати пари,

Надявам се не само на българската прокуратура, която да продължи разследванията и да се стигне, тъй като и в сферата на това, с което съм запознат, в момента има много активна работа със съседни държави, с държави от Европейския съюз, на ниво прокурори текат активни действия, поне това мога да кажа. Ако иска, главният прокурор може по тази тема да разясни повече, но поне това, което съм информиран... Надявам се истински това да стигне до крайните крайните пари – там, където да могат да се върнат парите в държавата. В това отношение бях малко озадачен от това, че няколко месеца се отлагаше делото. Истински се надявам и българският съд да разбира колко е важно това за обществото, колко много милиарди се разплатиха и по-бързо да се произнесе, защото отлагането с по месец-два ни отвежда далеч от извършеното престъпление. Така че най-добронамерено моля, чисто административно, поради факта, че и Вие задавате този въпрос днес към мен, нека аз просто да съм транслатора към съдебната система, просто по-бързо да насрочва делата,

Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа заместник-министър председатели! Въпросът ми е към вицепремиера господин Калфин. Господин Калфин, днес в Комисията по труда и социална политика влиза за разглеждане един законопроект, който внесохме с нашите колеги, за изменение на Закона за семейните помощи за деца. С него ние целяхме да отпадне подоходният тест и всички български деца да имат еднакви права пред закона. Във Вашето становище Вие сте против така предложените мерки, като един от мотивите Ви е, че основната отговорност за отглеждането на децата в България е на родителите и семейството. Няколко пъти вече съм споменавал от тази трибуна, при положение че ние сме най-бързо изчезващата нация в Европа, на няколко пъти предлагах облекчения за семействата с деца не бяха приети, и всеки път почти Вие ми отговаряте, или отговаряте пред медии, че има други начини, има други способи, има други принципи. В края на Вашето становище също казвате, че ще има система от мерки. Моля Ви, като вицепремиер по демографската политика, да споделите с народните представители какви са мерките, които Министерският съвет ще вземе през този мандат по отношение на демографската политика подпомагане на младите семейства, стимулиране на раждаемостта. Бих се радвал да разбера това нещо. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кенов. Господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор.

въпрос е в блиц контрола, но след като го разширявате, тъй като той е по конкретен законопроект. Между другото днес следобед заедно с ръководството на Министерството на труда и социалната политика ще бъдем в Комисията и ще можем да отговорим на всички Ваши въпроси, свързани с тази дейност. Това, Това, което Вие поставяте като въпрос, е свързано с начина, по който се подпомага родителството в България. Факт е, че в момента има девет вида плащания за родители, и е факт, че действително това, което стимулираме, е отговорното родителство. Винаги съм защитавал и ще продължавам да защитавам тезата, че социалната политика е за хората, които нямат възможности, които имат по-ниски доходи, които са добри граждани на страната, добри родители в случая, но нямат възможности пълноценно

Така че по-нататъшното увеличаване действително за тази група родители, които имат високи доходи, надали ще доведе до по-висок демографски ръст, както Вие предполагате във Вашия въпрос. Що се отнася до цялостната демографска политика тема, по която аз съм готов, а може би си заслужава и специален парламентарен дебат, защото тя е изключително важна и не е свързана само с помощите за родители. Както добре знаете, демографската политика е свързана с жизнения стандарт.

Благодаря, господин Калфин. Все пак става ясно, че точно тези 300 – 400 хиляди български деца, които не получават детски добавки, именно техните родители внасят данъци. Тези данъци отиват в държавния бюджет и точно от този държавен бюджет се плащат детските добавки. Или хората, които не внасят данъци, получават детски добавки, а хората, които внасят данъци – техните деца не получават. Това е една несправедливост. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кенов. Господин Заместник министър-председател, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Кенов, това е принципът на държавния бюджет преразпределението. Точно така – тези, които получават по-високи доходи, помагат с данъците си на тези, които получават по-ниски доходи, не само в детските добавки. Ако се решим да не правим това нещо, то тогава ще изчезнат въобще детските добавки, защото тогава няма кой да внася данъци, нали? Пропуснах да кажа, че от тази година, макар и малко – първа стъпка, която може би ще се задълбочи и се надявам това нещо да се случи, работещите родители по Ваше решение – на парламента, също имат отстъпка от данъците тогава, когато гледат деца. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател. Парламентарната група на Политическа партия „Атака” – народният представител Илиан Тодоров, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Премиер, заместник-министри!

показахме на всички български граждани един зрителски клип, на който се вижда ясно как по автомагистрала „Хемус” наши автовози превозват джипове „УАЗ – 469 Хънтър” с украинското знаме и ги транспортират от България за Украйна. Видеото е заснето на 9 януари 2015 г. в района на Ловеч и Ябланица. Този видеоклип е ясно доказателство, че България участва в снабдяването с оръжие на фашистката хунта в Украйна (силен шум и реплики), доказателство, че България участва в играта на ЦРУ. Страната ни е въвлечена във война и това неминуемо ще доведе до отвени мерки. (Шум и реплики от ГЕРБ.) България в момента не само е плацдарм, но и доставчик на оръжие за украинските фашисти, разбира се, и за джихадистите в Ирак, и в Сирия.

Благодаря Ви, господин Тодоров. Господин Министър-председател, заповядайте за отговор.

най-тежките ми конфликти, които съм имал с някой, не съм си позволил дори да дам някакъв нюанс да се закриват телевизии, медии или подобно нещо. Няма друг в тази зала изобщо, върху който така да са се упражнявали през годините всички. Така че, моля Ви, не ми приписвайте нещо, което дори не знам. Навсякъде има плакати на телевизия „Алфа”, предполагам си имат своя зрителски интерес – и си има, защото това е демокрацията. Това е демокрацията – всеки да има право да се информира и да гледа това, което желае. Имаше години, в които помните, че имаше една Национална телевизия, едно радио и всички вечер ходеха на „Свободна Европа”, за да чуят какво говорят. Далече сме от тези времена. Сега за свободата на словото в България – ако искаш да кажеш нещо, има къде да го кажеш винаги. Уверявам Ви и ще проверя откъде Ви е дошло това наум, че аз ще закривам телевизия но, уверявам Ви, такова нещо няма. Що се касае за това, което сте излъчили като репортаж, помолих военния мистър да ми даде някои данни. По магистрала „Хемус” се е движил автовоз, пренасящ военни автомобили за Украйна през България. Оказа се, че това е така и транспортните средства на Въоръжените сили на Украйна от състава на KFOR – влекачи и ремаркета, са преминали през България на 6 7 декември 2014 г. и са излезли от КПП Русе. KFOR е мироподдържаща мисия на НАТО в Косово. Създадена е с Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 1999 г. Международната общност, включително и България, съсредоточават усилията си, за да поддържат мира и стабилността в региона. Проверката установи, че те са пренасяли само транспортни средства. Заснетите в клип автомобили „УАЗ 469 – Хънтър”, не са вид оръжейна система или стока с бойна употреба. Спестявам си всички други квалификации. Надявам се, че бях убедителен. Благодаря.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Премиер, ще трябва да Ви разочаровам, но на клипа ясно се вижда, че на автовозите няма никакъв знак на KFOR. Вие може да твърдите това,

но вместо да харчите и тази година по 62 милиона за западните ни авантюри в Афганистан, отделете тези 40 милиона за БДЖ, за да не го фалирате. Благодаря Ви. Ред е на Парламентарната група на АБВ. Заповядайте за първи въпрос,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа заместник министър-председатели, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър-председател, на срещата Ви със заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович и оживление в ГЕРБ) Вие представихте идеята за превръщане на България в общ разпределителен център на газ на държавите – членки на Европейския съюз в региона. как се произнася – огласи категоричната си подкрепа за създаването на газови хъбове, които могат да играят важна роля в развитието на регионалните пазари на газ. Вие декларирахте, че България има огромни количества газ в трите си газови находища в Черно море и в този хъб могат да влязат 170 200 млн. куб. м годишно, и че ще имаме възможност да продаваме газ през следващите години, когато ще ги разработим. Съоръжението може да приеме и втечнен газ от танкери и евентуален шистов газ след години, ако за добива му бъде открита безопасна технология. Вие, господин Министър-председател, подчертахте, че не възнамерявате да се вдига мораториума върху проучванията на шистов газ у нас. Уважаеми господин Министър-председател, от съобщение на Министерство на външните работи – по покана на министъра на външните работи Даниел Митов държавният секретар на САЩ Джон Кери ще направи официално посещение в България на 15 януари. По време на разговорите между двамата външни министри ще бъде направен преглед на двустранните отношения и актуални въпроси към международния дневен ред с акцент върху водещи теми

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Срещата беше не само с комисаря Шефчович, а и с председателя на Европейския енергиен съюз Каниете – двама еврокомисари. Действително темите, които имаме да решаваме в областта на енергетиката, са много. Всички знаете състоянието, няма да се връщам на тази тема, безсмислено Той каза няколко неща от името на Европейската комисия. Първо, няма държава, през която да може да мине тръба за доставка на газ, без да се спазва Третият енергиен пакет. Ясно и точно! Нещо, което услужливо беше пропускано досега. Сиреч – дали ще е Гърция, Македония или Сърбия като кандидат-членки за Европейския съюз, това изискване на Европейската комисия важи за всички страни. Второ, много по-добре би било „Южен поток” да мине през България и да спре на голям хъб, който да се оперира от фирми на Европейската комисия, защото още самата Комисия не може да оперира, тепърва ще се създават такива структури, важно е принципът, където да може в този хъб да се събира българският газ от „Терес”, „Силистар”, „Хан Аспарух”, от Румъния. Уговорихме на 99%, защото докато не видя парите никога не казвам 100%, интерконекторната връзка с Гърция на 100% да ни я финансира Европейската комисия – това са някъде около 200 милиона, не са малко пари. Тогава ще имаме възможност през реверса, ако доставят втечнен евтин газ в Гърция, да да можем да взимаме и оттам. С една дума имаме големи възможности да си диверсифицираме доставките. Отделно, ако един ден азерския газ бъде пуснат да мине през Турция, също може да дойде дотук. Сиреч темата за хъба, която беше идея, сега вече е сложена на масата на Европейската комисия и ще се работи активно. Неслучайно и двамата комисари бяха на срещата. Днес комисар Шефчович е в Москва да разговаря, тъй като знаете, че ние сме предоставили правата да преговарят с Москва по тази тема на Европейската комисия, и след срещата там ще имам повече информация, ако имате интерес ще Ви запозная какво са казали от ответната страна. Що се касае до шистовия газ, Вие коректно подчертахте, че съм отбелязал „при технологии, които по никакъв начин не застрашават околната среда”. Виждате с каква скорост се развиват технологиите и техниката в света. След 5-10-15 години не искам да си представям при тези скъпи енергийни ресурси докъде може да се стигне. Затова отговорът ми категорично е: не, да падне мораториумът за шистов газ.

На базата на това го спряхме. Така че по никакъв начин това няма да се случи, докато не бъдем убедени като общество, че има нова такава технология. По-точно от това няма как да Ви го кажа. Мисля, че коректно защитихме интересите си. На срещите днес с външния министър на Великобритания ще поставим отново темите

А да казваме „никога”, няма смисъл, при положение че се работи толкова активно, защото е доказано евтин газ и ако измислят технология, която да не създава проблем, защо да не се възползваме? Това съм казал. Мисля, че и Вие не бихте имали против. Благодаря. Реплика, господин Енчев? Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател! Аз наистина съм удовлетворен от Вашия отговор, от твърдата и последователна политика за мораториум за шистов газ. Но като човек с опит повече от 40 години в енергийния сектор си позволявам да изразя собствено мнение, че при една такава визита винаги се получава

Няма да ползвате, разбирам. От името на народните представители, нечленуващи в парламентарна група – господин Велизар Енчев има думата за въпрос.

Госпожо Цачева, колеги, господин Министър-председател! В края на миналата година министърът на образованието и науката господин Тодор Танев направи едно скандално изявление, което е истински срам за парламента, който го избра за министър, и за българската интелигенция, към която той смята, че принадлежи. Господин Премиер, господин Танев заяви, че Фредерик Жолио-Кюри – излишно е да казвам кой е, е пълна нула в науката, че великият руски учен Ломоносов също е нула в науката и не представлява нищо, а големият български учен проф. Асен Златаров трябва да бъде изхвърлен от българската наука, тъй като имал русофилски възгледи. Също така той се позволи да призове учениците, при това в открита лекция, цитирам, господин Премиер: „Да се държат твърдо с маджари, евреи и арменци, докато тези три групи омекнат”. Въпросът ми към Вас е много кратък и той гласи: подкрепяте или осъждате това изявление? И втори въпрос: кога ще поискате оставката на министър Танев? Смятам, че липсата на реакция от Ваша страна е солидарност с това негово скандално изявление. За отговор – премиерът Борисов.

Защото много трудно мога да вляза в ролята да следя мисълта на професорите, интелектуалци в случая, и начина, по който те четат историята. Бих добавил, че и за Наполеон беше направил едно изказване. Аз се срещнах с министъра на просветата и го помолих просто да бъде по-внимателен в изказа си. Действително и аз сега нито мога да кажа, че го подкрепям, защото не знам как да кажа, че го подкрепям, нито в същото време... А и времето е такова – преди още да сме видели неговия потенциал като министър, да му поискам оставката. Говорих с него, надявам се той да е разбрал, че с подобно изказване би могъл да възпламени много среди, не само сред интелектуалците хората в образованието, но и при всички останали. Надявам се да ме е разбрал. Повтарям, не мога да скрия, че ми е трудно да дам категоричен отговор. Има постулати, има истини, има история, в която ние самите сме вярвали. На мен ми е трудно да отрека Кюри или Ломоносов. Цялото ми образование е минало в убеждението, че те са велики.

разговарях с него и го помолих да не ме поставя в такава ситуация, защото има неща, за които мога да отговоря, има и други, за които, независимо че е министър в кабинета, той е индивидуална личност и би могъл да защити това, което казал, ако го запитате. Благодаря. Реплика, господин Енчев? Няма да ползвате. Преминаване към втория кръг въпроси. На ход е групата на ГЕРБ. Господин Добрев, слушаме Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, вицепремиери, уважаеми колеги! Половината от моя въпрос всъщност го зададе господин Цочев, така че аз ще се съсредоточа върху втората половина. Той отново касае Вашето посещение в Брюксел и срещата Ви с комисаря по енергетика Марош Шефчович. Тази среща е наистина много важна, поради това е и нашият въпрос към Вас, затова се радвам, че Вие говорихме за разговора за газовия хъб край Варна, за срещата с комисаря Шефчович в Москва и проучването на темата и възможността това да бъде реализиран проект вместо Проекта „Южен поток”. Важен и поради това да чуят колегите отляво – някои от тях, ако някога им се наложи отново случайно да преговарят с Европейската комисия, да чуят как се прави това и как се постигат резултати. Втората част на моя въпрос е свързана с работната група, за която също е станало въпрос на тази среща. Доколкото се информирахме от медиите, в разговора с комисаря сте постигнали споразумение през месец февруари да се създаде или да

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! На предишното правителство му беше лесно – имаше два въпроса от ГЕРБ и всички останали предварително продиктувани. Сега този блиц контрол се явява по-различен от парламентарните питания. Но искам тук специално на господин Добрев да кажа – и в тона на толерантност и това, което винаги съм казвал, че трябва да обединяваме усилията, когато можем. Специално искам да кажа, че и бившият премиер Станишев, тъй като комисарят Шефчович е социалист, беше говорил по тази тема. Господин Калфин също помогна много. Мартин Шулц на срещата ни с него също пое ангажимент да помогне с подкрепата, каквато имат. Действително вярвам, че на всички Ви е приятно, когато комисарите, ръководството на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Европейския съвет с внимание, и виждате, с усърдие, поемат проблемите на България. Това се дължи действително и да благодарим на всички, които по някакъв начин са могли да окажат съдействие и помощ, и не са попречили, дето се вика, и това е нещо много важно.

тъй като това беше изключително стратегически проект – първи приоритет на Европейската комисия, беше така хвърлен в кошчето. Аз мисля, че моментът сега с газовия хъб, някъде около Варна, и възстановяването на „Набуко”, ЕСТ е абсолютно в приоритетите на Европейската комисия. Още повече планът Юнкер би могло да задвижи точно подобни проекти. Това е градеж, това е растеж, това е диверсификация. Това е общ енергиен съюз, на

Благодаря, господин Борисов. Ще ползвате ли реплика, господин Добрев? Не. Преминаваме към следващия въпрос, който е от групата на БСП лява България. Господин Ерменков. С голяма доза вероятност темата на въпроса

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Председател на Министерския съвет на Република България, уважаеми госпожи и господа заместник-председатели на Министерския съвет, дами и господа! Искам да благодаря на колегите, които преди малко засегнаха тази тема, защото ми икономисаха част от мотивите, с които исках да Ви запозная. Затова ще мина по-накратко, по същество. Свидетели сме на небивала активност от страна на председателя на Министерския съвет по отношение на проблемите, възникнали от решението на Русия да замрази проекта „Южен поток“. Не само той, но и двама вицепремиери с това се занимаваха. Едва ли не ежедневно ставаме свидетели на публикации относно срещи, изявления и интервюта, свързани с това. Тук – малко хронология. 4 декември 2014 г.: „Бойко Борисов получи подкрепа от Юнкер за „Южен поток“ и еврофондовете“.

поток“ в България“. След това на 15 декември: „Българският премиер и германският канцлер Ангела Меркел обсъдиха на среща в Берлин проекта „Южен поток“ и възможността България да стане газов разпределител“. 18 декември: „Борисов чака инструкции от Брюксел за „Южен поток“.

„В сряда имаме уговорка да се чуем какво да се случи, тъй като по „Южен поток” чакаме нещо от Москва да се получи като новина“. Едновременно с това предполагам, че министър-председателят е запознат с факта, че да строиш разпределително съоръжение най-малкото предполага да има наличие на нещо, което ще се разпределя. В дадения случай визирам това, че да строиш газов хъб – разпределител, защото това употребява министър-председателят, без да си сигурен откъде, кога и как ще имаш газ за разпределение, е леко ексцентрично! Убеден съм, че премиерът не е изненадан от факта, че отговорността на българското правителство е да осигурява надеждни енергийни доставки, в това число и на газ. Ако все пак има някакви съмнения, ще му напомня, че още на 3 декември 2014 г. говорителката на Комисията по енергийни и климатични въпроси Ана Итконен каза, че Европейската комисия не е страна по проекта „Южен поток“.

тази връзка, господин Министър-председател, бих желал да Ви попитам има ли българското правителство намерения да проведе срещи не само с представители на Европейската комисия по отношение на получаване на инструкции, както е написано тук – „Чакаме инструкции от тях“, а ще вземе ли то инициативата, което му е конституционно задължение, да проведе срещи на най-високо ниво и със страни – потенциални доставчици на природен газ, в това число и с Русия? Благодаря.

Уважаеми колега, аз се опитвам, но виждате, явно не успявам, да търся единодействие, а не конфронтация. Задавате ми въпрос, чийто отговор прекрасно знаете. България дава пълномощно на Европейската комисия по темата „Южен поток“ да бъде представлявана от комисаря Шефчович. След като сме дали такова писмо, такова пълномощно, ние като какви да разговаряме с руската страна?! Като какви?! БСП ЛБ.) Вие сте казали: „По тази тема ще ни представлява Брюксел“. Затова ние отиваме в Брюксел, казваме на комисаря какво искаме да се получи и той отива, тъй като Вие с пълномощно сте му предоставили тези права. Аз ще се чуя, видя и срещна – и повярвайте, имаме прекрасна комуникация с ръководителите в Русия – в момента, когато имаме какво да им кажем, какво да им предложим. Вие казвате, че сте направили първа заварка или първа копка. Но тук Ви четох, че Вашият премиер Орешарски е издал заповед всички дейности да бъдат спрени, без да е необходимо да бъдат спрени. Ние сега ги възстановихме. Ако забелязвате, оттогава руската страна няма изказвания по темата. Няма един ред написан, няма нищо писмено по този въпрос. Затова комисарят отива да ги пита: ще пишат ли „Спираме „Южен поток“, или няма да пишат? Защото ние сме дали пълномощно те да ни представляват, подписано от Драгомир Стойнев. Исках да избягам от тази история и да кажа, че проявяваме максимална активност, но тя не е свръх, а просто е нормална работа. Ако не беше тогавашната изолация и това не беше направено преди 6, 7 месеца, и Брюксел да беше убеден, че тези две предварителни дейности трябва да бъдат извършени, съответно да се преговаря на такова ниво, нямаше да бъдем в тази ситуация. С цялото си уважение към Вас аз благодарих за усилията на всички, защото повтарям: и социалистите, които ни представляват там, също помагат това да се случи.

с цялото ми уважение към Вас, не мога да бъда удовлетворен от отговора, защото Вие пак подчертахте, че Европейската комисия ще преговаря с Русия. Европейската комисия може да преговаря с Русия относно статута на тръбопровода по територията на Европейския съюз.

Има ли българското правителство някаква представа какви са темповете, с които се развиват проучванията за природен газ в споменатите от Вас находища? В това число, дали е взело предвид решението на „Тотал” и консорциум, че ще отложат с една година проучванията си в Черно море? Изобщо всички подробности, които са свързани, за да е ясно дали това, което ще бъде разпределяно, ще го има?! Такъв беше въпросът ми – елементарен. Нямаше никакво заяждане, никаква конфронтация нямаше в него. Смятам, че дали ще строим дали това е въпрос, който ще обсъждаме с Европейския съюз, дали ще има газ за Европейския съюз, който Европейският съюз ще прекарва по „Южен поток“ и ние ще сме част от него и той има правомощия да води това нещо, е свързано, но не изключва задължението на българското правителство да прояви инициатива, за да доставяме достатъчно количество газ за България, защото интерконекторите, за които говорите, са само за аварийни нужди, за спасяване на положението. Те не могат да решат нещата. Още един път ще Ви помоля, ако вземете реплика, да отговорите смятате ли да водите разговори със страни,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, с една дума ние с удоволствие бихме преговаряли и преговаряме, и знаете, че министър Петкова води разговори с министър Новак по тези теми само преди десетина дена. И повтарям, многократно от тази трибуна съм казвал, че ние не търсим конфронтация. Точно обратното търсим решение. Защото всички биха имали изгода – едните да продават газ, другите да го транспортират. Ние говорим за хъб не български, а на Европейската комисия, финансиран по европейските програми или плана Юнкер. Това не изключва нашите преговори или нашите отношения по по всички останали теми да се водят и със страни, които биха могли да докарат и компресиран газ. Затова тази връзка, особено с Гърция, е изключително важна. Повтарям – азерския газ пуснат ли го да мине по ли го да мине по ТАНАП, също е изключително важно да стане. С една дума полагаме огромни усилия да поставим този проект на финансови и икономически условия, които са одобрени от Европейската комисия и като част от Европейския съюз не влизаме в колизия с трети енергиен пакет. Тези усилия полагаме и срещаме разбиране. Така че с една дума Преминаваме към въпрос от групата на Реформаторския блок. От Движението за права и свободи са задали своите два въпроса. Господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо Председател, господин Премиер, господа и дами вицепремиери, уважаеми колеги! Моят въпрос е отново към министър-председателя и неслучайно темата е газовия хъб или газовия център и „Южен поток”. Господин премиер, много е важно да получим ясен отговор на въпроса каква е позицията на Русия по отношение на този газов хъб има ли подкрепа, има ли съгласие, те дали са съгласни „Южен поток” като проект да премине в нещо по-различно, което е създаването на подобен газов хъб? Дори да няма официална позиция на Русия е важно да знаем дали има неофициален интерес към едно такова развитие. Съвсем накратко: „Южен поток” се провали като проект по една основна причина – Русия нито за момент не отстъпи да бъде тотален руски монопол. Дори никога не поиска дерогация или изключение от Европейската комисия, както беше направено по отношение на други проекти. Така че, ако ще правим този газов хъб, въпросът трябва да бъде обсъждан заедно с два много важни и свързани въпроса, а именно да има достъп на трети страни от самото начало, което и Вие сега подчертахте, но това трябва да е гарантирано от първия ден достъпът на трите страни. И от първия ден трябва да е ясно кой къде плаща сметката, кой какво ще финансира, какво ще бъде участието ни. Най-добре е България да няма, ако искате, финансово участие във всичко това, или да има минимално участие, което да гарантира нашия интерес и да сме сигурни, че след това и български газ ще може да бъде превозван, и ще можем да купуваме от всякакви източници. Но, ако отделим този въпрос, както направи кабинетът Орешарски, от останалите въпроси, ще допуснем същата грешка, която доведе на практика до спирането на „Южен поток”. Така че, господин Премиер, важно е да знаем Русия приема ли този подход, който разбрахме, че Европейската комисия вече е подкрепила под някаква форма? И ако го подкрепя, дали накрая са склонни да се откажат от своята теза за монопола, който те се опитваха толкова дълго време да наложат на Европейската комисия, на първо място, а след това и на България, което беше ясно, че противоречи на всички правила, на всички изисквания на Третия либерализационен пакет и просто не може да стане?

уважаеми господин Димитров! Ако можех с едно изречение да Ви отговоря на този въпрос, това щеше да означава, че имаме най-мощната разузнавателна служба в света. Така че какво точно мислят по въпроса не мога да Ви кажа към този момент. Днес комисарят Шефчович, когато разговаря, ще го постави като въпрос и ще ни отговори, така че в следващите дни ще мога да Ви отговоря какво мислят по въпроса. Факт е, че от мига, в който беше произнесено спирането на „Южен поток” в Анкара, до този момент нито Европейската комисия, нито България има какъвто и да е писмен документ, че това е спряно. Надявам се и Вие знаете, че идеята за този газов хъб дойде от оповестеното, че евентуално на границата с Турция и Гърция ще бъде изграден такъв хъб, ако по трасето на „Син поток” минат тръбите. Надявам се знаете, че турската страна купува газта. Тя не я транспортира, а я купува на границата и след това може да вдига цената или каквото иска да прави с тази газ. В случая, ако е на територията на България, то това е доста по-чист вариант, защото не само трети страни, всички доставчици, които могат да доставят газ, и в същото време всички страни не само в региона, могат да ползват тази газ – Сърбия, Македония, Гърция, Хърватия, Словения, Австрия, Унгария. Така че аз виждам, ако е изгодно да се направи такъв хъб в Гърция и да се мине през Турция, където задължително, след като се купи газта ще се вдигне цената, по-добре да дойде директно в Европейския съюз в случая на нашата територия. Вярно, първо беше идея, ние я оповестихме. Завчера вече сме я сложили като възможност, колегите в Министерство на енергетиката сега разработват включително и как би изглеждал този хъб да го имаме на картинка, и ако руската страна намери интерес в това решение, съответно ще седнем да преговаряме.

Единствено едно уточнение, господин Премиер. Важно е всички въпроси да бъдат разглеждани заедно, следвайки негативния опит, оставен от кабинета Орешарски. Въпросите за финансирането и за достъпа трябва от първия момент да бъдат решени, за да продължим нататък. Тоест, очаква ли се България да има финансово участие в този хъб, какво, как, на какъв етап ще се решават от самото начало трябва да бъде взето като решение, за да не повторим същата сага има някакъв проект, дълго време се работи по него, харчат се пари и накрая се оказва, че той не може да бъде реализиран поради множество нерешени въпроси и поради противоречие с европейското законодателство? Тоест от самото начало всичко пакетно трябва да върви заедно.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Димитров, с едно изречение – заедно с Европейската комисия. комисия. С нашите партньори в момента работим съвместно, за да се знае от първия ден, ако се прави, как ще бъде направено. Не да ходим да питаме след това или да ни се карат, а съвместно

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми вицепремиери! По настояване на Патриотичния фронт в Програмата за стабилно управление на коалиционното правителство беше заложено изграждането на защитното съоръжение по южната ни граница с Република Турция, пълното доизграждане и завършване на това защитно съоръжение – ограда. Във връзка с очакваното увеличаване, с тенденциите за нарастване броя на бежанците, както не без значение е трагичният инцидент, на който всички станахме свидетели наскоро, въпросът ми е: от времето, в което Вие поехте управлението, изградена ли е някаква част, допълнително изграждане има ли на оградата? Ако да, какво е това разстояние, което е било изградено? Ако не, какви са причините да не бъде изградено? В тази връзка, ако имате готовност, бих желал да получа и отговор на въпроса: колко излиза на Република България поддържането на

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов,

бежанския натиск върху границата. За да бъде направено, проведохме няколко съвещания, търсихме всички правни възможни форми възможно най-бързо това да се случи,

Хич не е евтино – това е от порядъка на 90 милиона. В момента подготвяме по най-бързия начин да се проведат обществените поръчки, конкурси за изграждането на това защитно съоръжение. Надявам се на скоростта, с която работят областните управители, но ние трябва да минем изцяло по Закона за обществените поръчки. Ще има и обжалвания – това ще ни забави. Ако Вие като парламентарна група внесете някое предложение, с което можем да съкратим сроковете, защото ние сме убедени като правителство, че трябва да изградим съоръжението, да скъсим сроковете, включително ако се налага и с актуализация на бюджета за 90 милиона допълнително – да отидат за там. сме веднага да реагираме. Абсолютно е необходимо. Там, където има такива защитни съоръжения, няма такъв натиск. Поради Поради тази причина и не се прави ограда в момента, защото няма законова възможност това да се случи. Дадете ли ни инструмент по-бързо да се направи, с радост ще се възползваме от него. Ако не, трите областни управи в момента провеждат конкурс за изграждане на съоръжението. Взели сме мерки и сме подготвили изграждането на пътищата, чакълирани по целия регион. Парите, които даваме за допълнителна охрана,

по границата. Направили сме вече организация, даже днес на Министерския съвет мина такава точка с мерки, с които госпожа Кунева може да Ви запознае още сега като вносител, за да се използва логистиката и на армията, с техни водачи и камиони да се подпомогне извозването на полицаите. Имайте предвид, че след март месец... Повтарям,

Доволен съм от отговора и съм изключително недоволен от фактите, които бяха изнесени. Уважаеми господин Борисов, на първо място, повече от ясно е, че тези 2 милиона няма да са 2 милиона, ако има ограда. Може би няма да са седем пъти по-малко, но ще бъдат доста по-малко. Така че на първо време става въпрос за преразход на средства. Изключително важно е част по-скоро да продължи изграждането на въпросното защитно съоръжение. Но искам да Ви припомня, уважаеми господин Борисов, уважаема госпожо Цачева, уважаема госпожо Бъчварова, уважаеми господин Дончев, че това беше една от седемте точки,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, не можем да заобиколим процедурите по обществените поръчки. Готов съм още днес, министър Вучков и министърът на отбраната да дойдат, съберете се Комисията по сигурност в парламента – един специален закон с три изречения, че това защитно съоръжение може да бъде на еди-каква си цена, еди-какво си, възложено, ще намерим държавно предприятие, което кажете и от утре започвам да го изпълнявам. Сега сме дали на трите области, които да го правят. В противен случай утре опозицията ще ни пита защо така сме провели конкурсите. Ако имате желание да ни помогнете в това отношение, ние ще съдействаме веднага.

действаме. Иначе трябва да пазим, това ще бъдат месеци наред, само докато минат конкурсите. Ние сме най-заинтересовани да става веднага, за да може напролет натискът да

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа вицепремиери! Първо, благодаря Ви, че изпълнихте задължението си според Правилника да се явите на този блицконтрол, и то всички в цялост – това заслужава поздравление. Моят въпрос е следният. Закриването на влакове, което е факт от началото на седмицата, считано от понеделник, 12 януари, е поредният удар върху Враца, врачани и хората от Врачанска област, от която бях избран за народен представител в Четиридесет Засегнати са Криводол основно, Враца, Мездра и Роман. Това е удар срещу Северозапада като цяло. господин Министър-председател, аз Ви слушах внимателно в интервю по една национална телевизия, в което посочихте пет значими инициативи за ръководеното от Вас правителство в сферата на строителството и инфраструктурата като цяло. Това са Спортната зала в Пловдив, Спортната зала във Варна, приключването на строежа на магистрала „Хемус” в частта Шумен – Белокопитово, магистрала „Марица” и магистрала „Струма”. За съжаление, в това Ваше интервю, а основно ударът, който получиха жителите на Врачанска област и Северозапада, е със закриването на тези влакове, не чух нищо позитивно за Северозапада като цяло. Моят въпрос към Вас е: имате ли Вие лично и ръководеното от Вас правителство визия за някакъв значим инфраструктурен обект или евентуално за някаква сериозна инвестиция, с която да се намали безработицата, която е два пъти по-голяма в този регион, в сравнение с процента безработица като цяло за страната? Това е моят въпрос към Вас. Ако нямате готовност да докладвате за конкретен обект или проект... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма възможност в блицконтрола да се задават въпроси, които изискват предварителна подготовка и конкретни числа или данни. Така че политически са въпросите и такъв отговор трябва да очаквате. затова искам да кажа, че ако нямате готовност сега да дадете такъв отговор, съм готов в определено време да проведа среща с Вас, за да чуя каква е Вашата визия за развитие на Северозапада като цяло. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми Заместник-председател на парламента!

Мога да изброявам още какво ще се направи в рамките на този мандат, защото над 5 млрд. лв. ще бъдат разплатени. Що се касае до жп линията – с цялото си уважение към Вас и мисля, че ще ме разберете, 2,5 млрд. евро струва да ускорим железницата до Видин. Всичко това, което изброихте, е една пета дори от тази огромна сума 2,5 млрд. евро, като прибавим това, което казахте, че съм казал – че трябва да се дострои. За България беше направено изключението на Европейския съвет – с ясното съзнание на всички колеги, че го правят заради България, правилото N+2 на N+3. N+2 на N+3. То не е записано така в решението на Съвета, но се дава право на Европейската комисия в краен случай да може да направи от N+2 N+3. Това е заради магистрала „Струма”, защото иначе трябва да върнем парите, които досега сме вложили в нея. С една дума, магистрала „Марица”, магистрала „Струма” сме длъжни да ги довършим тази година. На Северната тангента, която ще видите какво злато ще бъде за транспорта в София, три дни ако бяхме още закъснели, безвъзвратно щяхме да загубим над 200 милиона. Много ми се иска всичко това да стане веднага, но в същото време на на толкова места по жп линиите се правят, знаете, ремонти пак с европейски пари за вдигането на скоростта и за по-голяма сигурност. Иска ми се да станат и тези неща. И те ще станат, но просто трябва тези да ги довършим, да си влезем в рамките на този период. Аз Ви гарантирам, че ако този парламент работи 2015 г. – под работа разбирам да не се разпаднем, да не отидем на предсрочни избори, над 5 млрд. лв. ще разплатим на общини и бизнес в България по европейски фондове. Едва 25 милиона ще загуби което е трохичка. И то няма да ги загубим, а ще ги прехвърлим за следващия период, така че много ми се иска и този лот на магистрала „Хемус”, и Шумен – Белокопитово, минавайки магистрала „Хемус” през Северна България, ще видите колко добре ще стане. Гарантирам

моят въпрос е също свързан с тежкия проблем с границата и нейната охрана. В края на миналата година в резултат на тежък инцидент беше обявено, че граничните полицаи, които охраняват зелената граница извън оградата, ще бъдат изтеглени от границата. Първо се каза, че ще бъдат изтеглени на 15 километра навътре, тоест те няма да охраняват границата, а след това беше казано, че въобще ще бъдат изтеглени. На 6 януари тази година Вашият вътрешен министър господин Вучков обяви, че изтегля граничните полицаи. Въпросът ми е: кой в момента охранява границата? Бюрократичният хаос, който възникна, се дължи на това, че между Вашите министри – вътрешния и военния, и Вашата силова вицепремиерка има много сериозен разнобой. Вие споменахте

чета: „да оказва съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяването на оръжие, незаконен трафик, на международен тероризъм и да участва в охраната на стратегически обекти и обекти и системи от критичната инфраструктура.” Българската държавна граница, която е и външна граница на Европейския съюз, е неразделна част от критичната инфраструктура на България. Вие разполагате с 1100 военни полицаи, обучени да охраняват именно такива стратегически обекти. Имаме няколко пъти по толкова

Господин Борисов, слушаме Вашия отговор. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми колеги от „Атака”, ние не сме оставили оголена границата. Тя се пази надеждно и бих казал – може би най-надеждно в целия Европейски съюз. Просто нашите жандармеристи и полицаи работят при изключително тежки условия. Затова сме се

изключително тежки климатични условия и стоят, и пазят така, както истинските граничари правят това, за което всички ние трябва да сме им много благодарни. Сега колегите от Патриотичния фронт казаха, че утре ще предложат една промяна на закона, с която би могло – надявам се, това да стане факт, да удължим предпазното съоръжение. От там нататък

законът позволява – логистика, техника, водачи, тъй като водачите на Министерството на отбрана са тренирани, обучени да се возят и да карат големите камиони по такива трасета и местности. Разбира се, че в по-дългосрочен план бихме могли да се възползваме и от други услуги, които биха ни подпомогнали относно това, което прочетохте в закона. Нормално е всеки министър да опитва да защитава повече подчинените си и да не влиза в подобни операции, защото те винаги са и скъпи, и трудни, амортизира се техника и непрекъснато движение на личния състав – полагат се по-големи усилия, но мисля, че и двамата министри в момента, и вицепремиерът разбират, че нямаме друг избор и трябва да се защитава по най-добрия начин границата. Това се прави и в момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Господин Министър-председател, Вие не отговорихте защо не командировате 1100 военни полицаи да пазят границата. Искам да добавя следното към това, което заявихте. Ние от „Атака” се радваме, че Вие узряхте за това, което ние започнахме в Четиридесет и второто народно събрание – необходимостта по цялата българо-турска граница да се изгради предпазно метално съоръжение. Само че по целия свят граничните съоръжения се строят от армиите, от инженерните войски на съответната държава. Такова нещо като обществена поръчка и възлагането на строежа на държавна граница на частна фирма няма. Вие може да попитате Вашия колега Мариано Рахой. Често ходите в Израел, попитайте министър Моше Яалон да Ви обясни как се строят преградни съоръжения по границите. Възлагането на строежа на частни фирми е пар екселанс саботаж на националната сигурност в този пункт. Това е едно. Второ, бихте ли потвърдили, че в момента границата е охранявана от живата верига на Военната полиция, след като Вашият вътрешен министър заяви на 6-и, че за една седмица всички военни полицаи ще бъдат

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, изрично подчертавам, че границата се пази по най-добрия начин в момента. Второ, гледах справки – поисках и от Военното разузнаване, по-точно „Военна информация” – как е в Гърция, как е в Турция. в Турция. Понеже казахте, че няма страна в света – в Гърция частни фирми са строили границата. Аз съм готов да намерим държавно предприятие, което да я направи, но дори и да го намерим, пак тази тел или всичко останало трябва да се купи. Това става през обществена поръчка. Другият вариант е да дойдем и да Ви кажем цените, да ги гласувате в парламента, за да не слушаме след това глупости, които биха могли да се говорят. Защото от една страна хем бързаме да го направим, за да гарантираме сигурност, а от друга страна, неспазвайки закона, ще влезем в други колизии, което не ми се иска да направим.

Имаме месец и половина-два до края на март, когато затоплянето на времето ще увеличи натиска. Над 34-35 хиляди нелегални имигранти сме спрели на границата. Огромно количество. Така че с всеобщи усилия се надявам това да продължи и наистина да сме надеждна граница.

уважаеми господин Премиер, уважаеми госпожи и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Аз искам най-накрая да сменим темата, да си поговорим мъничко за българското земеделие, за хляба на народа, за това как ще решаваме продоволствения проблем. е известно, че през този безкрайно дълъг преходен период българското аграрно производство слезе на най-ниското си ниво, на най-ниската точка. Най-силно беше засегнато животновъдството. Засегнати бяха също производствата на плодове и зеленчуци. Е, има един слънчев лъч – това е зърнопроизводството и производството на маслодайните култури, но то не решава проблема на България, защото по-голямата част от зърното се изнася навън. То не носи добавена стойност, не се преработва тук, а също така не създава работни места. Смятам, че трябва да направим много сериозен анализ, защото междувременно българското земеделие силно се поляризира. Сега 5500 фермери и едри производители държат 80% от земята. Те получават съответно субсидиите, а 250 хиляди дребни производители

за решаването на проблемите и как ще защитим българския производител и най-вече българския производител на продукти? Това е моят въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станков, това по-скоро е питане по реда на общия контрол, тъй като засяга цяла секторна политика. В този вид контрол, който е за първата сряда – по актуални въпроси в рамките на последните дни и часове, се поставя въпрос към премиера и неговите заместници. Аз ще дам възможност да Ви отговорят, но моля всички народни представители и занапред да имат усещането за разликата между двата вида контрол. Вие сте прав, че въпросите, които поставяте, са достатъчно актуални, но те са за петъчния контрол. То е цяло питане за секторната политика в тази

Вие сте прав в констатациите си. Ако сравните данните за обемите селскостопанска продукция, произвеждани към средата на 80-те години, и ги сравните с данните за производството сега, ще забележите, че единствената сфера, единствената единствената продукция, където ние произвеждаме повече в сравнение с 1984 г., това е производството на пшеница. Във всички останали сфери – производството на месо, производството на мляко, производството на плодове, днес сме пет, дори в някои отношения и десет пъти надолу. Можем да търсим редица причини за това състояние на нещата, но аз предпочитам да фокусираме усилията върху това как би могло да се промени ситуацията. Факт е, че българското зърнопроизводство, особено пшеницата, очевидно е конкурентен сектор, но искам и производството на плодове, на зеленчуци, както и животновъдството също да бъдат конкурентни сектори по ред причини, една от които е, че там се съдържа изключително сериозен потенциал за генериране на заетост. Може би като дял от брутния вътрешен продукт няма кой знае какъв потенциал за увеличаване на земеделието като процент, но от гледна точка на генериране на заетост считам, че има голям потенциал. Затова освен да се разработват нови, нови и нови стратегически документи за десетилетия напред, нека да обърнем внимание какво имаме като част от Програмата за развитие на селските райони – един от основните инструменти за влияние на този отрасъл. На първо място, имаме предвидена подкрепа, не само с основен фокус директни плащания и подкрепа за зърнопроизводителите, но нарочни мерки за овощари, за зеленчукопроизводителите за зеленчукопроизводителите и животновъдите – нещо, което, убеден съм, още тази година ще даде ефект – и от гледна точка на инвестиции в отрасъла, и от гледна точка на обем продукция, дори от гледна точка на заетост, макар че голяма част от мерките ще бъдат свързани с оборудване на животновъдни стопанства, а там секторът със заетостта не винаги е толкова пряк. Освен това имаме реформа в общата селскостопанска политика, свързана с възможности малките селскостопански производители да получават плащания, както тавани и прагове по отношение на интензитета на финансиране на големите, което също считам, че ще има положителен ефект по отношение на земеделския сектор в България. Две големи теми – отвъд, преди, а може би и след всякакви стратегии за нерешени въпроси на българското земеделие. Само ще ги маркирам като последваща тема за разговор: комасацията, особено в някои райони на страната – разпокъсването на собствеността, което не позволява механизирана обработка на земята; и тема, която е дори по-тежка и по-важна – напояването. Тук въпросът е не само обем пари, тук въпросът е най-добрата кройка на политики, които, убеден съм, заедно с Народното събрание ще разработим. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Премиер, господа вицепремиери, неслучайно поставям този въпрос, защото той наистина е много сериозен. Той е актуален въпрос, защото нещата са изключително тежки в сектора. Имах много срещи с хората. Те питат как ще решаваме проблемите и то в най-скоро време. вериги в България контролират 77% от пазара на хранителни продукти. Нашето производство, макар и нищожно, макар и дребно, стои. Това са въпроси, които ние трябва да решаваме и трябва да ги решаваме много скоростно.

която искаме да представим в парламента. Така че трябва да работим по тези въпроси и да търсим решение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Станков. Дуплика? Няма да ползвате. Сега вече мога да заявя, че приключиха двата кръга от въпроси. Да благодарим на министър-председателя, на неговите заместници за изчерпателните отговори. Преди да закрия пленарното заседание, утре – редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч. Закривам пленарния ден.